Glasovanje je završeno.

Ja bih zamolio sve saborske zastupnice i zastupnike koji nisu u dvorani da uđu u dvoranu a onda bih odmah zamolio i predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospođu Margaretu Mađerić da uzme riječ. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, čestitam na izboru, uvažene i poštovane zastupnice i zastupnici. Na svojoj prvoj sjednici Mandatno-imunitetno povjerenstvo održanoj 28. prosinca 2015. godine temeljem članka 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora podnosi ovo izvješće. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je objavljene konačne službene rezultate izbora za zastupnice i zastupnike u Hrvatski sabora Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske od 23. studenog 2015. godine. Nakon što je Hrvatski sabor donio Odluku o svom raspuštanju koja je stupila na snagu 28. rujna 2015. godine predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar-Kitarović donijela je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnice i zastupnike u Hrvatski sabor koji su provedeni 7., 8. i 15. studenog 2015. godine. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske podnijelo je predsjednici Republike Hrvatske gospođi Kolindi Grabar-Kitarović izvješće o provedenim izborima za zastupnice i zastupnike u Hrvatski sabor koje je protekom rokova za podnošenje žalbi postalo i konačno. Povjerenstvo je utvrdilo da je u Hrvatski sabor temeljem odredbi Zakona o izboru zastupnica i zastupnika u Hrvatski sabor Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske izabran 151 zastupnik i zastupnica. I to, 140 zastupnica i zastupnika izabrano je sa lista u 10 izbornih jedinica, odredbi članka 38. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, 3 zastupnika izabrano je sa lista u posebnoj izbornoj jedinici temeljem odredbi članka 44. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, 8 zastupnica i zastupnika nacionalnih manjina izabrano je sa lista u posebnoj izbornoj jedinici temeljem odredbi članaka 16. i 17. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Povjerenstvo je utvrdilo da su zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora nakon Odluke o raspuštanju Sabora u skladu sa odredbom članka 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora nastavili obnašati zastupnički mandat te da im danom konstituiranja novog saziva prestaje zastupnički mandat. Istoga dana prestaje zastupnicima prethodnog saziva Sabora članstvo u tijelima i organizacijama izvan Sabora na kojem ih je imenovao Sabor iz redova zastupnika ako je imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti zastupnika a toga dana prestaje i članstvo u radnim tijelima Sabora imenovanim članovima. Slijedom iznijetog Povjerenstvo je temeljem članka 6. i 10. Poslovnika Hrvatskoga sabora donijelo sljedeći Zaključak: Danom konstituiranja Hrvatskoga sabora prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva Sabora a u 8. saziv Hrvatskoga sabora izabrani su sljedeći zastupnici. Čitati ću ih abecednim redom. Ljubica Ambrušec, Ingrid Antičević Marinović, Ivan Anušić, Vedran Babić, Branko Bačić, Milan Bandić, Dražen Barišić, Milorad Batinić, Arsen Bauk, Davor Bernardić, Goran Beus Richembergh, Josip Bilaver, Vladimir Bilek, Dražen Bošnjaković, Milijan Brkić, Marija Budimir, Miro Bulj, Oleg Butković, Stevo Culej, Radimir Čačić, Tomislav Čuljak, Pero Čorić, Pero Čosić, Tulio Demetlika, Miodrag Demo, Željko Dilber, Slaven Dobrović, Goran Dodik, Igor Dragovan, Josip Đakić, Željko Fiolić, Božo Galić, Željko Glasnović, Sabina Glasovac, Branimir Glavaš, Peđa Grbin, Branko Grčić, Mario Habek, Siniša Hajdaš-Dončić, Domagoj Hajduković, Darko Horvat, Mile Horvat, Dario Hrebag, Silvano Hrelja, Branko Hrg, Ladislav Ilčić, Marija Ilić, Tihomir Jakovina, Gordan Jandroković, Damir Jelić, Ivo Jelušić, Željko Jovanović, Šandor Juhas, Veljko Kajtazi, Božidar Kalmeta, Tomislav Karamarko, Josip Katalinić, Ivan Kirin, Ivan Klarin, Anton Kliman, Joško Klisović, Mario Klobučić, Ana Komparić Devčić, Tomislav Končevski, Darinko Kosor, Ante Kotromanović, Miro Kovač, Ivan Kovačić, Damir Krstičević, Boris Lalovac, Ermina Lekaj Prljaskaj, Josip Leko, Ivan Lovrinović, Franjo Lucić, Božo Ljubić, Margareta Mađarić, Dino Manestar, Gordan Maras, Goran Marić, Juro Martinović, Danijel Marušić, Damir Mateljan, Predrag Matić, Jasna Matulić, Jasen Mesić, Andrija Mikulić, Zoran Milanović, Boris Miletić, Darko Milinović, Domagoj Ivan Milošević, Orsat Miljenić, Ivica Mišić, Davorin Mlakar, Anka Mrak Taritaš, Mirando Mrsić, Milanka Opačić, Rajko Ostojić, Ranko Ostojić, Tomislav Panenić, Darko Parić, Goran Pauk, Jaroslav Pecnik, Irena Petrijevčanin Vuksanović, Stipe Petrina, Božo Petrov, Robert Podolnjak, Matija Posavec, Drago Prgomet, Marija Puh, Milorad Pupovac, Vesna Pusić, Sanja Putica, Ivan Radić, Furio Radin, Mirko Rašković, Željko Reiner, Josipa Rimac, Zdravko Ronko, Gordana Rusak, Ante Sanader, Tomislav Saucha, Ivan Sinčić, Gordana Sobol, Darko Sobota, Giovanni Sponza, Nenad Stazić, Ines Strenja Linić, Anđelko Stričak, Miroslav Šimić, Ivan Šipić, Vladimir Šišljagić, Petar Škorić, Milivoj Špika, Predrag Štromar, Ivan Šuker, Ivan Tepeš, Nansi Tireli, Tomislav Tolušić, Damir Tomić, Miroslav Tuđman, Nada Turina-Đurić, Žarko Tušek, Siniša Varga, Zoran Vasić, Tanja Vrbat-Grgić, Ivan Vrdoljak, Dragica Zgrebec, Mihael Zmailović, Tomislav Žagar, Zlatko Ževrnja i Ivo Žinić. Sukladno članku 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor zbog nespojivosti zastupničke dužnosti sa istodobnim obnašanjem dužnosti navedenih u citiranom članku Povjerenstvo je utvrdilo da su se stekli uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata sljedećim zastupnicima: Vladimir Šišljagić, Vesna Pusić, Anka Mrak-Taritaš, Predrag Štromar, Matija Posavec, Ivan Vrdoljak, Danijel Marušić, Zlatko Ževrnja, Goran Pauk, Ivo Žinić, Tomislav Tolušić, Božo Galić, Darko Sobota, Zoran Milanović, Orsat Miljenić, Siniša Varga, Joško Klisović, Gordan Maras, Siniša Hajdaš-Dončić, Tihomir Jakovina, Predrag Matić, Boris Lalovac, Mirando Mrsić, Milanka Opačić, Mihael Zmajlović, Tomislav Saucha, Dino Manestar, Ranko Ostojić, Ante Kotromanović, Branko Grčić, Arsen Bauk i Milan Bandić. U skladu s člankom 42. o izborima zastupnika u Hrvatski sabor izabranim zastupnicima koji su stavili mandat u mirovanje određeni su zamjenici: Josip Salapić umjesto Vladimira Šišljagića, Igor Kolman umjesto Vesne Pusić, Melita Samoborec umjesto Anke Mrak-Taritaš, Božica Makar umjesto Predraga Štromara, Šefanija Damjanović umjesto Matije Posavca, Marijana Živko umjesto Ivana Vrdoljaka, Ljubica Maksimčuk umjesto Danijela Marušića, Blaženko Boban umjesto Zlatka Ževrnje, Sandra Jakelić umjesto Gorana Pauka, Antun Vidaković umjesto Ive Žinića, Igor Fazekaš umjesto Tomislava Davor Miličević umjesto Bože Galića, Damir Felak umjesto Darka Sobote, Melita Mulić umjesto Zorana Milanovića, Alen Prelec umjesto Orsata Miljenića, Snježana Bužinec umjesto Siniše Varge, Karolina Leaković umjesto Joška Klisovića, Vesna Jakas umjesto Gordana Marasa, Dunja Špoljar umjesto Siniše Hajdaša-Dončića, Damir Rimac umjesto Tihomira Jakovine, Biljana Gača umjesto Predraga Matića, Kristina Ikić Baniček umjesto Borisa Lalovca, Svjetlana Lazić umjesto Miranda Mrsića, Saša Đujić umjesto Milanke Opačić, Kristijan Rajšel umjesto Mihaela Zmajlovića, Nenad Livun umjesto Tomislava Sauche, Sandra Krpan umjesto Dina Manestra, Franko Vidović umjesto Ranka Ostojića, Davor Penić umjesto Ante Kotromanovića, Nikša Peronja umjesto Branka Grčića, Tonči Bilić umjesto Arsena Bauka i Sandra Perković umjesto Milana Bandića. Sukladno naprijed navedenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 9. i 11. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor predlaže donošenje 28. prosinca 2015. godine počinju mirovanja zastupničkog mandata izabranim zastupnicima i tim danom zastupničku dužnost počinju obnašati zamjenici zastupnika i to: Josip Salapić, Igor Kolman, Melita Samoborec, Božica Makar, Štefanija Damjanović, Marijana Živko, Ljubica Maksimčuk, Blaženko Boban, Sandra Jakelić, Antun Vidaković, Igor Fazekaš, Davor Miličević, Damir Felek, Melita Mulić, Alen Prelec, Snježana Bužinec, Karolina Leaković, Vesna Jakas, Dunja Špoljar, Damir Rimac, Biljana Gača, Kristina Ikić Baniček, Svjetlana Lazić, Saša Đujić, Kristijan Rajšel, Nenad Livun, Sandra Krpan, Franko Vidović, Davor Penić, Nikša Peronja, Tonči Bilić i Sandra Perković. Predlažem zastupnicama i zastupnicima da prihvate ovo Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Hvala lijepa na pažnji. Hvala lijepa predsjednici povjerenstva. Otvaram raspravu o ovom izvješću. Ne vidim da se itko javlja. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje dakle sljedeći zaključak: "Prihvaća se Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima za Hrvatski sabor i imenima izabranih zastupnika, imenima zastupnika koji obnašaju dužnost nespojivu sa zastupničkom dužnošću pa im zastupnički mandat miruje te o zamjenicima zastupnika koji umjesto njih počinju obnašati zastupničku dužnost." Molim glasujte. Glasovanje je završeno. Evo ga od ukupno 151 150 je za i 1 suzdržan. Prema tome

Dražen Barišić, Milorad Batinić, Arsen Goran Beus Richembergh, Josip Bilaver, Vladimir Bilek, Dražen

Tomislav Čuljak, Pero Čorić, Pero Čosić, Tulio Demetlika,